a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt usklađivanja poljoprivredno zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, P.Z. br. 554 Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun i Odbor za poljoprivredu i šumarstvo. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Dragan Kovačević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici i zastupnice, ćemo kratka obrazloženja vezano za prijedlog zakona. Naime, Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije potpisan je u Zagrebu 8. svibnja 2006. godine. Usklađivanje poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za nas, dakle predstavlja usklađivanje naših zakonskih propisa sa zakonodavstvom Europske unije te isto tako stvaranje institucionalnih i administrativnih pretpostavki za provedbu i nadzor zakonodavstva u području poljoprivrede. Ovaj Ugovor o zajmu ukupna je vrijednost 25,5 milijuna eura. Udio Republike Hrvatske u financiranju projekta iznosi 11 milijuna eura i ta navedena sredstva planirana su u državnom proračunu u razdoblju od 2006. do 2010. godine. Također treba napomenuti da je uz ovaj Ugovor o zajmu za realizaciju ovog projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva nizozemska Vlada darovnicom odobrila 4 milijuna eura. Naime svrha je ove darovnice pomoć u provedbi projekta kako bi se osigurala dodatna pomoć aktiviranjem i međunarodne i lokalne tehničke pomoći kao i obuka u zemlji i inozemstvu. Što se tiče samo darovnice radi se o bespovratnim sredstvima nizozemske Vlade i ona zapravo predstavlja najveću pojedinačnu darovnicu koja je ikada odobrena za neki projekt Ministarstva poljoprivrede od samostalnosti. Što se tiče samih uvjeta kredita, odnosno pardon zajma, zajam je dakle 25,5 milijuna eura, rok za povlačenje zajma je 31. listopada 2010. godine. Početak otplate glavnice je za pet godina. Prvi i zadnji datum otplate je 15. travnja 2011. do 15. listopada 2020. godine. Način otplate je polugodišnji. Kamatna stopa je ukupno 2,72%. Početna naknada iznosi 0,25% iznosa glavnice zajma. Ona dospijeva na plaćanje na dan stupanja na snagu ovoga Ugovora o zajmu i plaća se iz sredstava zajma. Što se tiče naknade za neiskorišteni iznos zajma, dakle penali, oni iznose 0,35% godišnje neiskorištenog iznosa zajma. Naime, na Odboru za zakonodavstvo nakon provedene rasprave dane su određene nomotehničke primjedbe, dakle koje su apsolutno prihvatljive, koje uređuju tekst. Ali je isto tako razgovarano oko prijedloga zakona, njegovoga naziva. Naime izneseno je mišljenje da on, da naziv ovoga zakona i nazivu ovoga Ugovora o zajmu, da nekorespondira dovoljno sa samim sadržajem zajma. Naime ovih 25,5 milijuna eura nije novac koji će se iskoristiti na konzultantske usluge i koji će se koristiti za pisanje zakona. Dakle to je novac koji je, ja ću, imam ovdje i tablicu gdje se točno specificira i navodi za što će se iznosi koristiti. da je to usklađivanje poljoprivrednog zakonodavstva, ali onako kako mi podrazumijevamo. Dakle prilagoditi zakonodavstvo, stvoriti institucije koje će ga provoditi i isto tako stvoriti institucije koje će provoditi nadzor provedbe svih onih mjera i kompletne poljoprivredne politike. Pa tako od ovih 25,5 milijuna eura Ugovorom o zajmu predviđeno je da će se za radove, dakle za izgradnju objekata zgrada izdvojiti 11 milijuna 136 tisuća i 250 eura. Isto tako Ugovorom o zajmu je određeno da će se za nabavku roba izdvojiti 6 milijuna i 600 tisuća eura. Također za izradu Studije poljoprivredne politike i računovodstva poljoprivrednih gospodarstava pilot projekta milijun i 450 tisuća eura. Za operativne troškove, dakle jedinice u Ministarstvu poljoprivrede za provedbu ovoga projekta, za izradu web stranica za objave oglasa, za uredski materijal i opremu, za održavanje vozila i opreme, za objavljivanje izvješća i promociju 650 tisuća eura. Zatim za financijski jamstveni mehanizam, radi se o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo u kojem će se iz ovog zajma osigurati fond od 4 milijuna eura i sa kojim će se pokrivati jamstva za one jedinice lokalne samouprave koje ne mogu pokriti rizik za investicije koje žele realizirati u području ruralnoga razvoja i također uključena je i početna naknada od 63 tisuće i 750 eura. Što se tiče radova i zgrada koji su predviđeni realizirati iz ovoga zajma, to je svega izgradnja Veterinarskog instituta, zatim izgradnja Zavoda za zaštitu bilja, zatim izgradnja GMO-laboratorija, dakle laboratorija za analizu hrane, odnosno sjemene pri Zavodu za sjemenarstvo u Osijeku, zatim regionalni uredi za potrebe službi inspekcije veterinarske i fitosanitarne i Agencija za plaćanje. Što se tiče nabavke roba, ona sadrži nabavku uredske opreme, namještaja, osobna računala, oprema za potrebe inspekcija i za potrebe ovih institucija, zatim tu je uključena laboratorijska oprema i materijali, dakle za akreditirane i ovlaštene laboratorije, zatim kompjutorska oprema i umrežavanje za Agenciju za plaćanje, za Ministarstvo poljoprivrede i laboratorije posebice za ovaj sustav sigurnosti hrane, zatim tu su kompjutorski programi i baze podataka za Agenciju za plaćanje, za Ministarstvo poljoprivrede i laboratorije, zatim multimedijski informacijski paketi i vozila za inspekcijske službe. Prema tome, 25,5 milijuna EUR-a ovoga zajma iskoristit će se najvećim dijelom dakle za radove i nabavku roba, zatim jedan dio za studiju i za jamstveni fond koji će pomoći našim jedinicama lokalne samouprave slabijeg financijskog kapaciteta za realizaciju ovih projekata. Što se tiče konzultantskih usluga koje su za realizaciju ovog projekta itekako nužne, posebice jer se radi o uvođenju nekih novih sustava u poljoprivredi, one će se plaćati isključivo iz darovnice nizozemske Vlade, prema tome iz novaca koje ne vraćamo niti u obliku zajma niti u obliku kredita i u tome je zapravo i velika pomoć ove darovnice dakle tu će biti savjetnici za …/Govornik se ne razumije./… agenciju, zatim savjetnici za uspostavljanje IAX-a, integriranog administrativnog kontalnog sustava, zatim savjetnici za agencije za plaćanje za rizik upravljanja, savjetnici za garancijski fond, analitičari za upravljačke sposobnosti ministarstva, stručnjaci za analizu poljoprivredne politike, savjetnici za upravljanje sigurnošću hrane i to posebice vezano za Agenciju za hranu i njezin razvoj i savjetnici za sanitarnu i fitosanitarnu inspekciju. da će se ovaj dio konzultantskih usluga isključivo plaćati iz darovnice nizozemske Vlade. Evo, hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Preuzima raspravu po klubovima. U ime kluba HSP-a, uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Pa pitanje svih pitanja kod ove točke ovoga zakona odnosno ugovora kome vjerovati, da li vjerovati državnome tajniku ili vjerovati tekstu ovoga ugovora. Jer oni se razlikuju u bitnome. Ako gledamo sam tekst i naziv kako zakona tako i ugovora, a znamo da je pravno načelo da naziv zakona treba odgovarati sadržaju u zakonu, dade se naslutiti da Hrvatska uzima 25 i pol milijuna EUR-a u cilju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva iz područja poljoprivrede sa pravnim stečevinama Znači to je sadržano u nazivu zakona i ugovora, a tako je vidljivo i u samom tekstu ugovora. I u samom tekstu ugovora je tako vidljiva. I sad mi smo, ja sam u ime kluba Hrvatske stranke prava tražio da se to pitanje razriješi i na Odboru za zakonodavstvo i tek smo danas čuli izlaganje i mišljenje državnog tajnika na ovu materiju, ali ostaje i dalje problem da ono što je državni tajnik rekao ne piše u tekstu ugovora. Znači moramo se prije svega duboko zabrinuti nad činjenicom kakve mi sve zakone vezano za financijske obveze i ugovore ne dobivamo ovdje u Hrvatski sabor na potvrdu. Ovo je jedan, takvih ugovora je bilo, ima dosta, al' to je samo dokaz kako se oni rade aljkavo, kako se oni šlampavo rade. A riječ je o tome da se Hrvatska država, da se hrvatski građani zadužuju. je ono, da je cilj ugovora uzimanje kao što stoji u nazivu, uzimanje zajma za usklađivanje našeg zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije vezano za područje poljoprivrede, znači to je jedno od poglavlja, a ima ih trideset i nešto, po toj logici skoro milijardu EUR-a bi nam samo trebalo za ovaj dio konzaltinga i svega ostalog. dobro je da je državni tajnik to razjasnio, ali to ne stoji u ugovoru, u tome je problem. Dalje, gledajte, i sad sve, na strani 13. imate pod točkom P veli operativni priručnik je priručnik usvojen od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i prihvatljiv za banku u kojem su opisani postupci za provedbu projekata i koji uključuju plan za upravljanje okolišem kao sastavni dio, a isti je moguće s vremena na vrijeme mijenjati ako se banka s tim složi. Znači opet sad nas sve vraća na početak. A što je i sam predlagač rekao nama na Odboru za zakonodavstvo da je moguće promijeniti namjene sredstava koja se povlače od Međunarodne banke odnosno zajam u tijeku, u postupku. E sad, jel' mi uopće znamo onda o čemu danas razgovaramo? Dalje, netočno je također rekao državni tajnik, što je vidljivo na stranici 23., dodatak 1., kaže konzultantske usluge će ići samo iz darovnice nizozemske Vlade. Netočno je zato što imate ovdje pod 3. konzultantske usluge i obuka milijun i sa ona četiri milijuna od darovnice nizozemske Vlade to je znači pet milijuna i četiristo E sad se postavlja pitanje tko to i kako pregovara za Hrvatsku? Recimo oko darovnice. Zar se nije moglo pregovarati da darovnica ne ide četiri milijuna EUR-a u konzultantske usluge, da idu za neke druge bitne stvari u području poljoprivrede. Tako smo recimo prošli tjedan ovdje raspravljali o Zakonu o hrani, odnosno onoj uredbi Vlade Republike Hrvatske kojim se trebalo uvesti učinkovit sustav da hrvatski građani znaju da jedu zdravu i kontroliranu hranu i mi smo to odložili odložili za tri godine iako su bile dovoljne tri godine vremena kad je zakon donesen da se taj sustav uspostavi. Za takve stvari da stoji u ugovoru mi bi u klubu Hrvatske stranke prava podržali, ali na žalost ovo je eklatantan dokaz kako se rade i sklapaju loši ugovori, ne znam tko je ovdje s pravne strane radio, ali ovo što je napravljeno u tome dijelu nam ukazuje da na ovakav način više ne možemo prihvaćati takve ugovore kojima preuzimamo zajmove jer na kraju ne znamo za što se uzima ovaj zajam, za što će se koristiti, da li za ono što piše u nazivu ili za ono što je rekao državni tajnik ili će se sve to promijeniti kao što je rekao i sam državni tajnik, a kao što vam i stoji kažem na stranici 13 ovog. Prema tome, predlažem da se obavi prvo čitanje ovoga prijedloga i da se da jasna poruka Vladi da pazi koga šalje na pregovore i šta se pregovara i šta Hrvatska prihvaća jer mi ovdje glasujemo u ime birača s čijim smo glasovima ušli u Hrvatski sabor i moramo znati za što će se ta sredstva utrošiti, a da ne govorim kakva je situacija u području poljoprivrede, koji su sve problemi nazočni i pitanje je što ćemo mi uspjeti napraviti ako su točne informacije predsjednika Vlade da možemo 2009. ući u Europsku uniju, poljoprivreda nam je nespremna i još ćemo više dovesti u gori položaj hrvatskoga seljaka, e sad je u nezavidnom položaju. Prema tome, predlažemo, ne možemo podržati kao klub konačni prijedlog, predlažemo da se obavi prvo čitanje i da se ubuduće više ne rade takvi šlampavi ugovori. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Klub HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Kurtov.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih se pokuša u svojoj raspravi osvrnuti na bit ovog zajma, mislimo da ima dijelova da ovaj zajam je itekako potreban jer budući da se sami nismo sposobni organizirati izgleda da ćemo platiti velike novce da nam pomogne netko drugi i najveći dio tih novaca bi trebao upravo poći na to da nam se da zajam pa da nam isti taj zajam se potroši na plaćanje pameti koju mislim da mi u Hrvatskoj uz malo dobre volje i truda bi mogli i sami napraviti. To je jedno od osnovnih pitanja koje uz neka druga zbog čega će klub HNS-a isto kao i klub HSP-a predložiti da ovo bude prvo čitanje da bi se iskristalizirale neke stvari da bi znali za što dižemo ruku i koji cilj želimo postići. U biti cilj znamo, međutim taj cilj bi voljeli da nam bude jasnije ovdje prikazan i da možemo sa sigurnošću reći zašto dižemo zajam i zašto dižemo ruku. Što se tiče radova povlačenje sredstava zajma znači radovi 11 milijuna Mislim gospodo da izgradnjom svih ovih objekata koji se ovdje nama sugerira da nije u pitanju da ih trebamo imati i da su oni potrebni naročito u očuvanju zdravlja, pregleda, hrane itd. Međutim, da li se iznašlo sve mogućnosti budući da u svim županijskim središtima, a kamo regionalnim imamo zgrada koje bi trebalo možda samo renovirati što je ministarstvo napravilo po tom pitanju da se pokuša dogovoriti sa županijama, državom itd. da se napravu, renoviraju neke zgrade da bi manji troškovi bili toga, da ne bi išlo se u kompletnu izgradnju baš svega što bi trebalo biti. cilja projekta razviti održive sustave i kapacitete i drugim javnim institucijama kako bi se osiguralo pravovremeno usklađivanje s uvjetima za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u ruralnom sektoru. Prvi dio A: jačanje kapaciteta za preuzimanje financijske pomoći Europske unije za poljoprivredni sektor, upravno tijelo SAPHARD-a, osnivanje upravnog tijela SAPHARD-a u Ministarstvu poljoprivrede, jačanje kapaciteta za proizvodbu i praćenje SAPHARD-a i razvoj, provedba komunikacijske strategije za SAPHARD. Iz ovog je vidljivo da nam se prodaje samo pamet. Drugo, isplata agencija osnivanje, isplata agencije Ministarstva poljoprivrede uključujući uključujući ovlaštenu isplatu agencije SAPHARD-a, izgradnja i opremanje regionalnih podružnica isplatne agencije u regijama izvan Zagreba i uspostava sveobuhvatnog …/Govornik se ne Ovo je dio koji može stajati, koji podržavamo i znamo, svjesni smo da nam treba u svim regionalnim centrima kontrola hrane itd., financijski jamstveni mehanizam za pokriće rizika, uspostava SAPHARD-a ovog financijskog jamstvenog mehanizma za korisnike za zajmove iz banaka sudionica u sklopu jačanje i upravljanje rukovođenja Ministarstva poljoprivrede. Pa ako Ministarstvo poljoprivrede nije naučilo do sad upravljati pa ne znam koje konzultantne tvrtke bi trebale nas tome naučiti. Pružanje tehničke pomoći i obuke u cilju jačanja kapaciteta za analizu politike, jedinica za analizu politike u Ministarstvu poljoprivrede. Kolega vrlo dobro znamo o čemu govorimo i kolega Pero Kovačević i ja točno govorimo ono što je. Prodaje nam se pamet, a za te novce bi moglo se puno više napraviti, ništa ovdje nije rečeno u cijelom ovom zajmu o veletržnica da one konačno prorade, o burzi roba, za ribu i školjke. Prema tome, ono što je najbitnije ovdje nema u ovom Prijedlogu i zato tu HNS sad stoji na tome da se ide u drugo čitanje i da se iskristaliziraju neke stvari. Hvala lijepo. Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, pa mislim da zbog javnosti je potrebno ispraviti navod koji je u nekoliko navrata uvaženi kolega kazao da se ovaj zajam koristi isključivo za kupovanje tuđe pameti ili konzultantskih usluga. Upravo suprotno, upravo obrnuto. Dakle, preko 90% sredstava iz ovoga zajma će se koristiti kapitalne investicije u oblasti koju pokriva a tek jedna mali ili neznatni dio ono o čemu ste vi govorili. Ne stoji navod da se ovaj zajam isključivo koristi za kupovanje nečije pameti ili konzultantskih usluga.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Zastupnici i klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i to za projekat usklađivanja …/Govornik se ne razumije./… zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a. U svakom slučaju važno je za napomenuti da je Međunarodna banka za obnovu i razvoj zaista najvažnija financijska institucija koja Hrvatsku prati i kontinuirano i svestrano podupire i ekonomski i socijalni razvitak a i reforme na putu prema tržišnoj ekonomiji i evo od '93. godine do danas ukupno je sklopljeno ugovora za 36 zajmova od čega 26 izravnih a 10 uz državno jamstvo u iznosu od 1,2 milijarde eura što nisu zanemariva sredstva. A isto tako u tom putu i dobili smo 217 milijuna kuna pomoći u obliku darovnica znači tehnička pomoć i to prema ostvarenim zajmovima i pruženoj pomoći. Zaista tu banku stavljaju kao jedan od najvažnijih izvora financijske pomoći sa međunarodnog područja. Ovim zakonom u biti potvrđivamo ugovor koji je potpisan od 8. svibnja 2006. godine a taj dio zajma od 25 i pol milijuna u biti je sastavni dio projekta koji vrijedi 40 i pol milijuna eura odnosno skoro 300 milijuna kuna koje zaista u poljoprivredi trebaju i zaista pored svih ovih 36 evo i ovaj 37. Zaista mi je drago da ide u poljoprivredu i za potrebe poljoprivrede. S tim zajmom i 25 milijuna a isto tako i cijeli projekat 11 plus 4, mislimo da ćemo postići rezultate i u razvitku seoskih prostora a isto tako i ojačati i upravljanje i administraciju u ministarstvu. I isto tako što je maloprije bilo spomenuto i nedavno o o HASAP programu znači za zdravstvenu ispravnost hrane, fitosanitarnih uvjeta i mislim da će konačni rezultati sigurno biti da ćemo povećati konkurentnost i pristup svim tržištima ali isto tako i apsorbirati ta ulaganja obiteljska, poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna poduzeća isto tako povećati prihode u seoskim područjima, znači u ruralnim područjima. I evo vidio sam da je već poziv za dio sredstava koje će se financirati usluga prethodne procjene hrvatskog …/Govornik razdoblje 2007. – 2013. godine jer u Hrvatskoj će se primjenjivati IPA program od 2007. koji će zamijeniti sad pretpristupne fondove PHARE, SAPARD, ISPA i CARDS i prepisuju financijsku pomoć Hrvatskoj a sastojat će se od pet komponenti. Vrlo je bitno da jedna od tih komponenti ruralni razvitak IPAR koji bi trebao biti nastavak SAPARD-a i taj zajam u svakom slučaju mislim da sam čuo da su to skupa sredstva. Sigurno da to nisu skupa sredstva sa razumije./… periodom, vraćanje od 2011. do 2020. sa 2,7% kamata a međutim one ciljeve koji ovaj ugovor predviđa mislim da će se ispuniti, da je zaista vrijeme da se ispune do 2010. godine odnosno utroše A cilj projekata u svakom slučaju i mora biti upravno tijelo SAPARDA, ne samo ovdje u Zagrebu nego i u regionalnim središtima. Isplatna agencija da se isplatnom agencijom vrše sva plaćanja i ovaj SAPARD-ov financijski, jedinstveni mehanizam za pokriće rizika kako bi upravo u tom administrativnom dijelu ova ministarstva kroz ovo moglo zaista moglo funkcionirati onako kako i treba. Ali isto tako bitno je da je i uspostava i organiziran i povezanog i dobro informiranog rukovodstvenog upravljačkog tima u ministarstvu, da su odvojena sredstva tehnička pomoć, onda unapređenje poljoprivrednog i informacijskog centra i upisnika poljoprivrednih gospodarstava ali i osnivanje pilot mreže podataka za računovodstvo, poljoprivredi, gospodarstava u tom centru. I jedinstveni informacijski sustav. I evo sad dolazimo možda na ono najbitnije što smo i nedavno spominjali. Razvoj Hrvatske agencije za hranu. I normalno je da treba razviti regionalne regionalne centre, veterinarske, epidemiološke jedinice, unapređenje veterinarskih instituta, …/Govornik se ne razumije./… laboratorija za zdravstvo bilja i osnivati ovaj po meni vrlo bitni ovlašteni laboratorij za testiranje genetski modificiranih organizama upravo da bi mogli i u našoj primarnoj proizvodnji pratiti razvoj toga da ne dozvolimo da genetski modificirani proizvodi izađu van kontrole. Na temelju ovoga gore rečenoga mislim i smatram da je potrebno podržati ovaj zakon i da su ta sredstva potrebna u hrvatskoj poljoprivredi. Hvala vam najljepša. U ime kluba HSSA-a uvaženi zastupnik Božidar Pankretić.

i Međunarodne banke za obnovu i za razvoj. Pa mislim da je uvaženi kolega sada kada je završio svoju raspravu Tomić rekao, možda jednu bitnu stvar po meni, da je novac za poljoprivredu potreban. Ja se gospodine Tomić sa vama slažem. Ne samo da je novac za poljoprivredu potreban, on je vrlo nužan i po meni imamo danas ovaj zakon. Bilo bi izuzetno dobro kada bi sada raspravljali primjerice o rebalansu proračuna Republike Hrvatske i mogli izdvojiti veća sredstva za poljoprivredu. I to je ono pitanje koje se nameće. Ja mislim da smo svi svjesni a i državni tajnik može to potvrditi ili demantirati. Neka on kaže svoje. Mi smo sada u jednom izuzetno teškom trenutku. Gotovo da nema sredstava koje bi se mogle potegnuti u djelu proračuna za poljoprivredu nakon isplate ovih 50% što je bilo obećano, samo 50%. Obećano je bilo 100% za pšenicu. I mi smo u velikim problemima. Gotovo novac ne stiže za subvencije na teren, ljudi zovu, situacija je izuzetno teška. Znači potreba novca je potreba novca za poljoprivredu treba. E sad se postavlja pitanje da li zajam? Ja mislim da bi mi svi bili sretni i zadovoljni kad bi ovo bilo mogućnost da to nije zajam nego da povećamo sredstva u proračunu koji bi riješio trenutačnu situaciju. No međutim, ovaj zajam sa time nema veze, on je sasvim nešto drugo i nažalost onemogućava neke druge stvari ali mislim da sam zbog hrvatske javnosti, zbog ljudi bio dužan naglasiti da novaca za poljoprivredu sigurno treba ali ovaj zajam to ne rješava. Mi smo imali do sada niz zajmova i ovdje je to spomenuto, svi ti zajmovi kao i ovaj koriste se i glavne zadaće su da on da potporu programu strukturnih i institucionalnih reformi. Cilj je povećanje fleksibilnosti i efikasnosti gospodarstva. Trebaju se stvoriti radna mjesta, potaknuti rast izvoza, jačanje tržišnih institucija i fiksalne discipline, poboljšanje sustavnog okvira za poticanje konkurentnijeg gospodarstva što bi dovelo do stvaranja okruženja povoljnijeg za razvoj i jačanje malog i srednjeg poduzetništva i smanjenje sive ekonomije. Mislim da se postavlja uvijek pitanje gdje su iskorištena ta financijska sredstva u smislu kada gledamo ove ciljeve rasta izvoza, poticanja konkurentnosti te jačanje malog i srednjeg poduzetništva, smanjenje sive ekonomije koja su navedena u ovim ciljevima. Ali pitamo se to zbog toga što i ovdje trebamo imati kada se radi o ovom zajmu jasne odgovore na to. Ako malo pogledamo stvari kako one sada stoje onda čujemo primjerice i čitamo u dnevnom tisku da načelnik Odjela za inspekcijski nadzor u Upravi za veterinarstvo o nadzoru klaonica kaže da su efikasnost inspekcija je uvjetovana radom sudstva. Otkriva se da su prije dvije godine pokušali doznati što se događa sa prekršajnim prijavama i došlo je do toga da je oko 80% tih prijava otišlo u zastaru. Znamo da smo raspravljali o Zakonu o hranu. Morat će se uvesti sustav kontrole kroz HASAP i ISO standarde. Za tri godine Vlada je nažalost produžila rok obveze tih standarda a još znamo nisu izrađeni oni pravilnici koji trebaju. Možemo si postaviti jedno pitanje da li uzimamo zajam za nešto što je potrebno ispuniti a da smo primjenu toga odgodili, razgovarali smo o tome na jedan predugi rok a zajam uzimamo u tom dijelu. Mislim da je ponovo potrebno naglasiti, da sada ne navodim ali kada sam spomenuo tu temu sve one pravilnike i sve ono što objektivno još nismo odradili Zakona o hrani jer je to nužno i mislim da je potrebno to i ovaj puta navesti. Ono što se postavlja kao ključno iz čega bi ipak trebalo na određeni reagirati, kolika sredstva od zajmova su iskorištena za povećanje izvoza, možemo li znati tko je koristio sredstva u povećanju izvoza i da li je kroz izvoz uopće povećan. Kada pogledamo ove ciljeve i trenutačno stanje nažalost dolazimo do poražavajućih činjenica a to je uvoz nam raste iz godine u godinu. Podaci koji su vrlo alarmantni, koje sam dobio iz Gospodarske komore govore o jednom izuzetno velikom deficitu naročito u dijelu ovih ljetnih mjeseci koji je bio potez i koji se povlače ne daju stvarne rezultate u tom dijelu. Pitanje svih pitanja uvijek je pitanje je li neki zajam kojega dižemo i kojega ćemo morat otplaćivati, da li će dati određene rezultate. Mislim da nitko ne spori od nas ovdje da ovaj zajam ima svoje ja bih rekao prednosti, povoljan je, relativna dužina vraćanja ali moramo znati stvarne efekte. ponekad svi mi zajedno detaljno se udubimo u analizu pojedinog tog zajma ili je to ipak samo evo došla su sredstva a poslije će ona morati biti vraćena a niz godina u poljoprivredi trebaju, teško je tu napraviti pravu ocjenu barem nas u hrvatskom u hrvatskom parlamentu. Mislim da bi bilo izuzetno dobro kada bi ministarstvo izradilo takve analize i jasno reklo u redu, zajam je potreban, iskoristit će se za to, to i to i bit će u tom dijelu sigurno povoljno za nas. Kada govorimo također o učinkovitosti inspekcija mislim da je potrebno također tu još jedanput spomenuti ovaj dio koji se odnosi na sudstvo da li će i ova reforma pravosuđa utjecati na to da se takve prijave ne završavaju u zastari, da li je to slučajno ili se to događa iz drugih razloga. Ali u svakom slučaju, mislim da zbog ukupnosti hrvatskih građana koji konzumiraju svu tu hranu treba o tome voditi računa. U ovom dijelu stoji da će se ovim zajmom poticati razvoj Hrvatske agencije za hranu. Moramo dodati da će ministarstvo i agencija donijeti još petnaestak provedbenih propisa neophodnih za provođenje Zakona o hrani da bi mogao postići se onaj dio kojeg svi želimo a to je da naša domaća proizvodnja bude konkurentna i to ne samo na domaćem nego i na međunarodnom tržištu. Stoji također da bi se projektom osnovali nacionalni veterinarski javno zastarni referalni laboratorij i referalni laboratorij za zdravlje bilja koji bi primjenjivali iso standarde, metodologije ispitivanja uključujući ulaganja u građevinske radove, kapacitete osoblja, informacijsko upravljanje i opremu. Licencirani laboratorij za ispitivanje genetski modificiranih organizama bi se osnovao pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Ovdje se navodi vrlo konkretno određene stvari. Dakako, mi smo ih dobili ovdje kao prijedlog. Nismo sigurni, moramo to biti iskreni da li su oni najbolje odabrani. Trebali smo o tome ili bi trebali više razgovarati. Ja nemam ništa protiv da jedan takav laboratorij bude pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo ali se iskreno bojim da s obzirom na onaj podatak u kojemu do sada smo uspjeli licencirati i akreditirati od šezdesetak laboratorija u Hrvatskoj njih pet, šest bojim se da ta disperzija bez jedne jače centralizacije na jednom mjestu ne osiguravaju one preduvjete o kojima smo puno više govorili govorili vezano u Zakonu o hrani. Ja sam i spomenuo kada smo govorili o Zakonu o hrani, ja nemam ništa protiv da pošto je sjedište te Agencije za hranu u Osijeku. No međutim, bitno je da li ta agencija odrađuje svoj dio posla koji bi trebala odrađivati, pa onda se postavlja i u ovom dijelu uzimamo zajam, odradit ćemo jedan dio posla, što će biti osim vraćanja kojeg ćemo morati vraćati taj zajam. Da li će to dati one efekte koje bi svi mi željeli. Mislim da se tu postavlja i pitanje što je sa provedbenim propisima koji se odnose na GMO. Mislim da ti provedbeni propisi i određene radnje nisu učinjene. Mi objektivno ovoga trenutka pa evo i ovo je je konstatacija gdje idemo na određene laboratorije. Mi smo pripremili znači kompletnu stvar u tom dijelu, ali nismo niti rekli da je potrebno što bi po mojoj logici trebalo biti zabranit GMO dok ne, imamo sve te stvari pripremljene u tom dijelu. Također na stranici 6. stoji da će se sredstva dobivena na temelju ugovora o zajmu koristit si u sastavnici jačanja upravljanja i rukovođenja u Ministarstvu. Ova komponenta bi također, citiram «jačala kapacitete za analizu poljoprivredne politike mobiliziranjem domaćih i međunarodnih konzultanata.» Mislim da se postavlja pitanje treba li nam međunarodni konzultanti za analizu poljoprivredne politike. Ako nam trebaju, vi tvrdite da će biti plaćeni iz darovnice. Kolega Pero je pronašao da to i nije točno, ali u samom ovom dijelu se postavlja načelno pitanje da li ćemo mi ovaj dio sredstava u stvarnosti iskoristiti za dobar način da pojačamo evo tu jednu strukturu unutar Ministarstva ili će nam se dogoditi što nam se i do sada događalo, a to moram vas ponovo ponovo priupitati zašto se krši članak 43. Zakona o poljoprivredi, a to je da godišnje izvješće o stanju u poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini, tzv. zeleno izvješće izrađuje Ministarstvo, dostavlja ga Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a Vlada ga dostavlja na prihvaćanje Saboru najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Zeleno izvješće temelji se na redovitom praćenju i agroekonomskim stručnim podlogama sukladno propisima koje donosi ministar. Zeleno izvješće se objavljuje. Mislim da ne bi trebalo ponavljati da je to obveza Ministarstva. Započeto je, nažalost više više nismo dobili ni jedno zeleno izvješće i mi koji želimo nešto progovoriti o ukupnoj agrarnoj politici vezano uz ovaj dio nažalost bi to rađe radili da možemo govoriti vezano uz zeleno izvješće. Analizirajmo stručno i odgovorno dio posla koji je obavljen, koji nije obavljen, ali nažalost to ne ne dolazi ovdje pred nas u Parlament. Mi raspravljamo evo, ja bih rekao o nekim stvarima kao što je ovaj zajam, o nekim stvarima kao što su izvješća o uredbama, a nismo imali priliku evo ove godine raspraviti što je to učinjeno? Zbog čega smo došli u ovakvu situaciju? Zbog čega nema novaca u Proračunu? Što će nam se dogoditi? Kakvi će biti rezultati svega toga? Nažalost takva, takve odgovore nemamo, a bilo bi puno bolje da smo ih dobili. Zato evo ja ponovo apeliram da ovom tijelu bi trebalo puno više informacija koje bi trebali dobiti o stvarno utrošenim sredstvima zajma u kom smjeru ide, obrazloženih, analitički napravljenih da mi kao ovdje, kao saborski zastupnici mogli dići ruku za ovaj Prijedlog zakona. Pošto to nije učinjeno na taj način mi to sigurno ne možemo učiniti. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Lončar. nakon ove njegove rasprave on i ja bi se mogli dugo i naširoko spominjati. Ali idem ispraviti ono zbog čega sam se javio. On postavlja dvojbu treba li novac poljoprivredi? Kaže da treba. A onda postavlja retoričko pitanje je li za to najbolji zajam? Kako doći kolega Pankretiću do novca bez zajma u poljoprivredi? Dakle to ne samo da je netočno nego potpuno pogrešno. Zatim postavljate dvojbu zbog čega nema novca za poljoprivredu u Proračunu? Pa ako se ne varam čini mi se da ste vi bili 4 godine ministar poljoprivrede. Ne znam da li je tada bilo novaca u Proračunu ili je isto stanje kao i danas. Pustimo sada to nego prihvatimo se nečega drugoga. Poljoprivreda je u teškomu stanju i to ne sada nego u posljednjih trideset godina. Odgovorno mogu tvrditi i to argumentima dokazati da nikada poljoprivreda nije gore stajala u zadnjih 30, 35 godina nego dok ste vi bili na čelu toga Ministarstva. Samo da vas podsjetim kriminal je tada cvatao u poticajima. O tome sam bar 20 puta govorio u ovome Saboru. O uvozu da ne govorimo. Uvoz je i danas katastrofa. ne možete raspravljati./ … koliko je uvoza tada bilo ja se borim i danas protiv uvoza. Ali vi ste zadnji koji o tome možete govoriti. **Milinović, Hvala lijepa uvaženi gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima. Dame i gospodo zastupnici. Pa evo dopustite meni da iznesem jednu dvojbu. Ja nemam dvojbe glede zajma. Znam da do sredstava se mora dolaziti na razno razne načine. Čak mislim da su povoljna kaj se tiče kamatne stope, otplate i sve skupa. Nego postavljam sebi pitanje evo i za Ministarstvo dvojbu. Naime ja još ne osjećam da smo mi kao država, kao nezavisna, samostalna Republika Hrvatska odredili se spram modela poljoprivredne proizvodnje, opće poljoprivrede jer znamo kaj je to hrvatska poljoprivreda? Kakav je to hrvatski model? Zbog čega to pitam? Pitam radi toga jer nam sada dolazi znanost, pamet iz Nizozemske. A znate onu staru poslovicu: «Kad vam Danajci donose darove da ih se morate bojati», ja se bojim te donacije. Naime bojim se donacije radi konzultantskih tih usluga, bolje reći pameti i uvjetovanja provođenja te poljoprivredne politike. Naime to je nebo i zemlja. Nizozemska i Hrvatska koliko god smo mi ljepši, bolji i tako dalje oni su neusporedivo razvijeniji, organiziraniji. Ja pretpostavljam da tamo nema toliko ni korupcije ni mita ni kriminala i da vjerojatno su sređenija država inače nego kaj smo mi. Evo tu smo čuli samo jednu nadopunu da na početku se i otkrije kriminal, ali onda se ne sankcionira, negdje to završi ovak kak završi. I slažem se ono kaj je gospodin Lončar rekel: «Ako je bilo, ako je bilo kriminala nisam doživel da je bilo sankcije i da je netko na veliko kažnjen i tako dalje». Prešla, pojela I nikom, da, ne bih sada o tom. Nije niti moje da o tom govorim. I zato ovu dvojbu koju sada iznosim. Ozbiljno se pitam gdje je naša pamet? Ozbiljno se pitam gdje su naši znanstvenici? I ozbiljno pitam i ovo je upozorenje Ministarstvu zbog čega, ali zbog čega cijelo vrijeme dolaze nam emisari i uvjeravaju nas da ovo ili ono ne valja? Moja dvojba tu prestaje i siguran sam da znam rješenje. Oni ne nude rješenja nam da bi nam pomogli nego da bi sebi pomalo odškrinuli vrata, a da mi tavorimo u ovoj kmici, u ovom mraku i ne znamo se izdići iznad ovoga našega blata. Jer naša poljoprivreda je sada u blatu. I činjenica je da nije ona od danas. Činjenica je da nije niti ova Vlada tomu samo kriva. Prijašnje vlade. I da se to vuče u nedogled. I sada kad se ovakov jedan zajam dobiva, ja bi isto bil sretan da on ide v restrukturiranje, da on ide u osmišljavanje jedne politika, da je tu sada, ne ovoliko milijuna nego 10 puta više za navodnjavanje uzeto, da su to stotine hiljade hektara koji bi se sada mogli mogli privesti kulturi, radno intenzivnoj kulturi koja bi višestruko nadmašivala dohodak ne pšenica i kukuruz i onda bi bil zadovoljen. Međutim ovak se ta dvojba cijelo vreme mene muči zbog čega nam se to događa. Jer svi ti emisari, bar s kim sem ja imal da od evo koliko su god naš premijer i Bush se lepo spominjali sada i od Amerikanaca kad su dolazili pa i danski kad su dolazili, Danci, pa evo sada Nizozemci, pa pa i naši prijatelji zapada, prvi susjedi nisu Bog zna koliko nas navčili i nesu nam dali naznake, nego su nam i to nam više puta na terenu rekli mi se veselimo dok vi ne napravite neki iskorak, jer onda mi imamo koliko toliko veće tržište. A nažalost svjedoci smo da ovo zbuja, svjedoci smo da trgovački lobi podupire ovako jednu politiku koja se događa i zapravo se domaća proizvodnja uništava. Zato ta dvojba, ja vam moram iznesti kao saborski zastupnik i kao čovek mene razdire zbog čega ove sve sve ove mjere ja podržavam koje se trebaju napraviti od gradnje instituta, laboratorija, iako je upitno koliko on bude imal posla, možda je nama jeftinije platiti v Beč da nam to napraviti nego da mi to sami imamo, ali pustimo nek imamo mi to sve skup. Međutim nikak se nemrem oteti dojmu da se ovo sve, svi nam pomažu samo da nam ne bi bilo bolje. I tu je celo vreme taj jedan prepor u meni zakaj ne iskačemo s toga okvira i zbog čega naša pamet nek ne vrisne, zbog čega ona sama ne napravi iskorak. Tu je pozvan ne samo Agronomski fakultet, Veterinarski, ministarstva koja se moraju, itd. nego i pojedinci koji kotiraju visoko vani i dobro se prodaju vani, znaju vani raditi, a kod nas nek mi po ovoj kaljuži i dalje gacamo, nek mi s toga se blata ne dižemo, nek naša proizvodnja ne raste i nek smo neorganizirani ovakvi kakvi jesmo. Vjerujte mi da tu ima ako nije sve istina dio istine da. Jer čim vanjski konzultanti dolaze oni oću prepisati ona svoja dobra iskustva na nas, a to je katedrala i Donji grad strahovito velika, veliki raspon, neprimjenjivo. Zato ubuduće mislim da je dobro da se zajmovi ovakvi pod povoljnim uvjetima dobivaju ali bi trebali biti puno, puno oprezniji ko nam konzultantske usluge, na koji način nam vrši, kakve su te konzultantske usluge primjenjive, neprimjenjive jer njihova znanost i naša znanost, njihov način organiziranja rada i svega skupa nam treba barem 20, 25 godina da bi ih dostigli, a to je sada neprimjenjivo. I još jedna mala opaska. Mislim da sav ovaj zajam pada opet na leđa svih nas kao potrošača, jer to bu trebalo vratiti i treba voditi brigu do koje mjere taj naš poljoprivrednik naš proračun koga stiču naši građani koji konzumiraju hranu budu mogli to sve skupa nositi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Reagiram na vrlo opravdano pitanje gospodina Kolara koji je rekao, pitao gdje je hrvatska pamet, gdje su hrvatski znanstvenici. Ja samo želim reći gospodine Kolar, hrvatska pamet ne može sama riješiti ovo pitanje. Ova zemlja mora imati svoju strategiju. Na tu strategiju moramo nasloniti obrazovnu politiku, pa i znanstvenu politiku i tehnološki transfer. Da li vi možete nabrojiti jednoga ministra znanosti koji u dogovoru sa ministrom poljoprivrede i ministrom gospodarstva raspisao natječaje i rekao znanstvenici ako ćete se bavit ovim, ovim i ovim područjima onda ćemo vas financirati po najvišoj stopi. Ako ćete se baviti ovim, ovim i ovim područjima onda je ta stopa niža jer je to manje interesantno za strategiju razvoja Hrvatske. Prema tome, potrebna je koordinacija, potrebno je sustavno ući u materiju i potrebno je sustavno jasno onda usavršavati kadrove, prenositi tehnologije i sve

toliko glasno, jer ja vapim za tom znanošću i ona selu treba i poljoprivredniku pogotovo, nego je to valjda briga institucije od ministarstva jednoga, drugoga, da se sad bilo koga ne, od ministra koji obnaša dužnost da se uzda u svoju pamet, svoje znanje i da to okupi i da oni zapravo iznjedre ono Replika, uvaženi zastupnik Lončar. Pa ja se u mnogome slažem s onim što je rekao kolega Kolar i ne slažemo se samo sada nego zadnjih 15-ak godina jer otprilike slično gledamo na poljoprivredu. Međutim, ja nisam kolega Kolar za razliku od vas protiv da dolazi novac. Kamo sreće da ga što više dođe izvana i da ga mi možemo uputiti u hrvatsku poljoprivredu kako bi ona izišla iz gliba u koji je upala prije 30-ak i više godina i stalno je u tom glibu. Problem hrvatske poljoprivrede je u sljedećemu kao što nije sa ni jednom poljoprivrednom u svijetu, što mi ni do dana današnjega, imamo svoju državu 15 godina, nemamo strategiju razvitka poljoprivredne proizvodnje. Bili smo je napravili '95. koja nikada nije zaživjela. Drugi veliki problem je uvoz, to je doista rak rana, ali on nije od jučer. On je isto 15-ak godina. Primjerice u ratu mi smo imali pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilancu uvoza sa izvozom, a danas je ona nevjerojatno negativna. Tu je drugi problem. Tu je problem što je uvozno-izvozna mafija izvanredno dobro povezana sa mafijom u vlasti. To je naš problem. Mi nemamo bilancu potreba. Ja sam o tome koliko puta u ovome Saboru govorio. Hrvatska ima prirodne uvjete i nevjerojatan znanstveno-stručni potencijal da može proizvesti hrane za 20 do 25 milijuna ljudi, a mi smo Hrvati najveći uvoznici hrane u Europi u odnosnu na broj stanovnika. To su naši problemi. A nije problem hoćemo li mi dobiti novce. Daj Bože da ga ima što više. Zatim sljedeći problem hrvatske poljoprivrede nije danas i nije od jučer nego mnogo prije, je u tome da mi nemamo još uvijek regionalizaciju i rajonizaciju poljoprivredne proizvodnje. Mi moramo promijeniti ovaj kriminalni Zakon o poticajima koga je donijela prošla Vlada, a ova ga je samo malo pokrpala. svih zala je izvor je svih zala u tom zakonu, jer u njemu se događa takav kriminal. Evo ima, danas se predstavlja jedan dečko da je u seljačkom savezu tamo glavni, pa primjerice kad pogledamo u proteklih 5, 6 godina koliko je on dobio na ime poticaja. Tu samo vidimo da je taj zakon katastrofa i da je on generator kriminala itd. itd. Da zaključim. Dakle nisam protiv novca, daj Bože da ga što više dođe, da ga uložimo u našu poljoprivredu jer jedino na taj način možemo riješiti naše gospodarstvo. Gospodine potpredsjedniče samo jednu rečenicu. Ni jedno gospodarstvo svijeta u zadnjih 70 godina nije riješilo svoje gospodarstvo dok nije stabiliziralo poljoprivredu. To je bit svega. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pa nisam ja bio protiv zajma i mislim da su svi dobro čuli da je on povoljan, da je ako ako se dobro potroši ja sam u načelu postavio drugo pitanje. I mislim da se ne treba biti pametan da naša rak rana je sigurno prekomjerni uvoz, sigurno, koji uništava domaću proizvodnju na ovaj ili onaj način jer nema novostvorene vrijednosti osim da se puni državna blagajna tak kak' se puni, ali ostaju nam ljudi bez radnih mjesta, nema, ne troši jer nekad je kad se proizvelo prodalo se, trošilo se od konfekcije, namještaja, auta, neznam čega, sad se nema od čega i to je točno. Ja postavljam pitanje. Zbog čega mi nemamo hrvatski model hrvatske poljoprivrede? Za svako područje, za najmanje, za najmanju regiju, nek' je to Međimurje, nek' je to poslije toga Podravina u ovom dijelu do Slatine, Virovitice pa onda Slavonija dolje, zbog čega nemamo za Liku, zbog čega nemamo, ja to postavljam pitanje. Jer ja se bojim svjetskoga modela i ja to ponavljam, ja ne bih htio da mi uđemo u Europsku uniju kao Bavarci, kao Štajerci, kao bilo koja nacija sada druga nego kao takvi Podravci, Međimurci, Zagorci, svaki svojom specifičnošću koja itekak svetu treba. Na koji način mi to bumo napravili, to je naša stvar. Pa to nije stvar niti Engleza, ni Amerikanaca ni nikoga. I zato naša pamet vjerojatno spregom svih nas može to iznjedriti i onda nam ne trebaju nikakvi recepti, onda nam ne treba nikakva tuđa pamet. I još jedno. Gospodine Lončar, ja sam očekivao da ova Vlada bude promijenila sustav poticanja, Zakon o poticajima jer sam zagovornik po modelu već kad se pripremamo, zagovornik modela koji čeka nas i mislim da se pomalo budemo prilagođavali.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega. Pa imamo mi na žalost, ali loš model hrvatske poljoprivrede koji se zasniva na tome da je to uvoz hrane. Uvoz hrane to je model hrvatske poljoprivrede. Mi na žalost ne radimo ono što trebamo raditi. Imamo turizam, imamo poljoprivredu, te dvije bitne grane gdje bi mogli postići i gospodarski razvitak i sve ostalo. Sama činjenica da je za 650 milijuna eura uvezeno hrane za potrebe turističke sezone vam već dovoljno o tome govori. Sama činjenica da mi dan danas uvozimo recimo i bumbare iz Nizozemske bilo je za Pankretića 14,5 kuna, sada je jedan bumbar 15,5 kuna, za oprašivanje hrvatskih rajčica. A činjenica da uvozimo slamu, da uvozimo sijeno, da uvozimo kompost i da postoje samo dvije, mislim da ne uvozimo šljive i još neznam koje vrste. Sve drugo uvozimo. Prema tome očito ste fino kazali onu sentencu latinsku "čuvaj se danajaca i kad darove nosi". To je odgovor na sve ovo o čemu mi danas govorimo, a vrijeme nam je, bojim se da nam je iscurilo. Nama je vrijeme na žalost već iscurilo. A šta radimo? Ništa sustavno ne radimo. Prema tome situacija je takva da moramo stvarno održati tematsku sjednicu vezanu za stanje u hrvatskoj poljoprivredi, vidjeti bitne strategije kako i na koji način, jer ovo će hrvatskog seljaka totalno upropastiti. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Kurtov. Gospodine potpredsjedniče, kolega Kolar je, ja se nadam kao i svi mi ovdje, nije protiv zajma, međutim on je protiv toga da se taj novac netransparentno troši. On je napomenuo da bi bilo dobro možda da se dio novca ili razmišlja o sustavu navodnjavanja ja ću navesti samo još neke kolegi Kolaru da pripomognem. Sustav veletržnica, savjetodavna služba, analiza zemlje, stručna pomoć na terenu itd. itd. Što se tiče ovog novca da je on povoljan i da je on potreban Hrvatskoj itekako to svjesni smo i mi nismo protiv toga, ali smo za to da se on transparentno troši i da se na stranama gdje je potrebniji možda dio kolača odvoji i da se krene u hrvatskoj poljoprivredi ka tome da ona postane stvarno izvor hrane u Hrvatskoj a ne da uvozimo hranu, a pričamo stalno svaki dan o nekim našim sposobnostima. Kolega Kolar je samo napomenuo neke stvari, ja mu pomažem u proširenju toga. Međutim mislim da mi svi skupa želimo da Hrvatska uzme ovaj zajam, ali da on bude transparentan da se zna u što se troši. Hvala lijepa. Ivan (HSS)** Pa teško je decidirano reći kaj sam ja htel' reći. Mislim u jednoj rečenici. Pa jasno, ja sam se odredio. Protiv zajma ni u kojem slučaju, on je potreban hrvatskoj poljoprivredi, ali sam postavio samo sebi pitanje, ministarstvu pitanje, dokle trošimo sredstva koja na ovaj način dolaze i da nam netko kroji gaće. Ja to cijelo vrijeme…, ja to osjećam na sebi. To je bit problema. Ako vi to ne osjećate, ako vi mislite u ministarstvu da to nije tako, pa ajmo sjesti, ajmo suprotstaviti argumente. Tu je problem. Jer očito mi smo u raskoraku. Vi mislite da se raslojavanje sela ne događa sada temeljem zakona. Ono se događa temeljem naših pozitivnih propisa koji vladaju. Do poticaja ne može doći svaki pojedinac nego mora doći onaj koji ispunjava neke kvote. Zbog čega onda nismo ga kao pojedinca obradili i rekli mu njemu pripada ta kvota zato jer ima takvu proizvodnju, a ne ga ograničavati po proizvodnji ovakvi il' onakvi itd. Mi smo pustili velike sustave da bujaju i dalje pod paskom države i da uništavaju ove male. ove male. Vidim na terenu, za Boga miloga ajmo to pogledati. Pa znači događa nam se da nam selo propada tamo gdje nam je bit da nam ostaje čovjek, da on bude vrtlar, kravar kak' ga ovi u Europi, da nam čuva običaje, tradiciju, da stanovanje bude primjereno svakom našem stanovniku da ima sve na hrpi, da ima i vrt i kokoši i prase i to sve skupa, a mi o čemu, kaj hoćemo s tog sela napraviti. Ne daj Bože da uništimo ovu našu tradiciju i ovo sve kaj nas zapravo održava. Zato ako bi se ta sredstva trošila za to, pa ja bih bio zadnji koji bi bio protiv toga nego bi bio prvi jer ja u tom okruženju uživam i tak mi je lijepo u tom Zagrebu kaj svako veče idem doma spat,

Pitanje zajma je pitanje koje u stvari nije pitanje, ono se nameće kao sasvim normalni način ako želite urediti pravni okvir da svoje poljoprivredno zakonodavstvo da ga tako nazovem uskladite sa zakonodavstvom I tu po meni nema ničeg spornog. Naravno, ako su sredstva kvalitetna, onda ih treba uzeti. Ova sredstva su u tom sadržaju kvalitetna. No, kad želite stvarati pravni okvir, onda bi bilo dobro da unaprijed znate i sadržaj tog okvira, da znate meritum onoga o čemu želite pravno usklađivati sa nekim trećim. tome, nije sporno ovdje uzimanje zajma da bi se uskladio pravni okvir Republike Hrvatske sa zemljama Europske unije. To je razumljivo, to je prihvatljivo, to je i nužno. Naravno, na toj razini niti ja imam razloga za polemiku niti mislim da je ona potrebna kad se dotiče samo tog dijela. Naravno, ono što možemo sami učiniti ponekad pokušavamo prebaciti na nekog trećeg, pokušavamo se pravdati ili naguravati sa onima koji nam mogu dati određene pozajmice ili kredite, a svoj dio posla onu odgovornost koju mi trebamo napraviti kao Vlada, kao društvo, kao Parlament, obično ga ne napravimo ili ga ne napravimo do kraja ili ga radimo na krivi način. Što mislim kazati? Strategija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Republici Hrvatskoj nikada da doživi jednu svoju konstantu pa da iz vlade u vladu se ona provlači kao zajednički cilj. Nikako da se usklade pravci djelovanja na selu i da se taj dio koji je evidentno vezan na selo, koji godišnje odumire po stopi od 4 ili 5%, znači ima jednu silnu silaznu putanju u populaciji, u odumiranju, u nestajanju i to ne nestajanju samo kad gledamo populacijski trend nego nas nestaje po godišnjoj stopi od 7%, poljoprivredna proizvodnja koja je vezana uz seoski kraj. seoski kraj. Znači ona još više nestaje. Ona nestaje naravno pod pritiskom onog što je Kolar govorio, a to je da veliki jedu male što je sasvim prirodna reakcija u suvremenom integriranom svijetu i gospodarstvu. To je prirodna stvar. Veliki jede malog, da bi nekome svanulo, nekome se mora smkrnuti. To je tako, svijet na tim temeljima postoji. Međutim, recite vi meni zemlju jednu na svijetu u kojoj poljoprivreda se sama nosi sa svim problemima. Nađite jednu zemlju u svijetu u kojoj poljoprivreda nije izuzetno subvencionirana, nađite tu zemlju u Europskoj uniji. Nema je. Ali nađite jednu zemlju u kojoj poljoprivredna i prehrambena proizvodnja djeluje samostalno u tržnim uvjetima. Nema je. Poljoprivredno-agrarni sektor je sektor koji se mora integrirati u ukupno gospodarstvo i to je jedini način njegova opstanka. Zato što nije dovoljno zalaganje svih onih koji se izuzetno puno zalažu u ovom Parlamentu za to da se dobro proizvodi, da proizvode mala obiteljska gospodarstva, da decentraliziramo sustav i da zaustavimo takozvane farmere i one koji smatraju da sve oni moraju kontrolirati, a da ovi mali seljaci za njih moraju nositi žito, pšenicu i mlijeko. Mislim da treba prestati samo sa promišljanjem kako proizvoditi. Mi moramo to i prodati. Gdje možemo to prodati? A valjda najprije na domaćem tržištu, tržištu koje, na kojem možemo diktirati uvjete. Kada smo prije nekoliko mjeseci raspravljali o Zakonu o poticanju poljoprivredne proizvodnje radi plasmana u turizmu tada je bilo kazano da je to suprotstavljeno tendencijama europskog zakonodavstva, itd. Ma netočno. Postoje čitav sustav organiziranosti koji direktno potiče ne samo proizvodnju nego i kupnju i konzumaciju domaćih proizvoda u nama susjednoj Italiji. I to je riješeno na bazi decentraliziranog odnosa regija u samoj Italiji koje samostalno kao regije, recimo regija Veneto je donijela zakon o tome što se proizvodi i što predstavlja strateški artikl regije Veneto. Taj strateški artikl se mora nalaziti u svim prodavaonicama, ima prednost ispred ostale robe i ima direktne subvencioniranje i u potrošnji, gospodo, ne u proizvodnji, ne govorimo o proizvodnji. Pustimo nju sa stranu. Ona je univerzalno riješena u cijeloj, na cijeloj Europskoj Mi smo sada odustali i od one krilatice "Kupujmo hrvatsko" pa kaže kupujmo najkvalitetnije, sad i to smeta. Ne kažem ja da mi ne trebamo biti lojalni, ispravni i potpuni članovi ove naše buduće zajednice. Apsolutno trebamo biti. Ali ako mi danas u ovom prijelaznom periodu ne zaštitimo resurse koje mi imamo i ako naša poljoprivreda ne stane na noge da može pokrivati potrebe ovog tržišta, a mi smo si, i dobro je, ova godina je turistički bila uspješna, preko šest i pol milijardi EUR-a je ostvareno u turizmu, potvrđeni su to kroz podatke Narodne banke i svega skupa i to je izuzetno dobro. Ali struktura tog ukupnog odnosa je loša. Nama turizam učestvuje sa 20 preko 19% u bruto društvenom proizvodu. Prosječno u zemljama Europske unije taj odnos je od 4 do 6, Grčka 7. Što se događa, zašto je ovako veliki? Rekli bi sve, gledajte kako je to fenomenalno, turizam ima 20% bruto društvenog proizvoda. Nije gospodo dobro, nije. Jer je turizam uslužna djelatnost koja privlači robu različitu robu koja učestvuje u toj potrošnji. Ako privlači više uvozne robe u odnosu na domaće robe, tada je to negativni trend i po platnu bilancu i po zaduženost Hrvatske, ali i pod one mikroefekte naših tvrtki. Ne radi se u odnosu na ovih 6,5 milijardi dolara samo o lošoj strukturi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, nego se radi o strukturi opreme koja učestvuje sa preko 30% u ukupnom odnosu u turizmu. Opremačka industrija u Hrvatskoj je potpuno zanemarena, a tu je drvna industrija koju mi imamo kao potencijal, nismo je iskoristili. Prema tome, ako sada ne stvorimo elemente, alate kako da oživimo vlastito domaće gospodarstvo, da se one može takmičiti na vlastitom domaćem tržištu, ako je to tržište još pojačano efektom turizma koji kažem ima 6,5 milijardi EUR-a u 2011. godini treba narasti na 12 milijardi EUR-a, tada je to tržište koje čini gotovo jednako tržište onoga što imamo sada u okviru našeg puka, hrvatskoga. Prema tome, imamo jedan ogroman potencijal koji sustavno krivo usmjeravamo. Kada uđemo u Europsku uniji, tada se te preinaci neće moći raditi. Tada će to biti potpuno integrirano tržište i nikakvim mjerama ni podzakonskim aktima nećete moći promijeniti slijed odnosa i stanja. Isto tako je stvar, ja moram ovdje kazati i sa proglašenjem ekološko-ribolovnog pojasa. Ono je direktno vezano za ovu temu o kojoj govorimo, ono je direktno involvirano u ono i ono ne ovisi o nikome nego ovisi o nama. To nije tema za koju treba zajam, za koju treba bilo šta, ne treba ni ničija suglasnost. Treba samo dobra volja, mislim da zvono za uzbunu zvoni da se to učini i da svi skupa to učinimo i da to bude hrvatski koncenzus i da pokažemo upravo na tome da i u poljoprivredno-agrarnoj proizvodnji možemo stvoriti takav kvalitetan okvir, takve pozitivne zakone u kome ćemo zaustaviti odumiranje hrvatskog sela koje rekli smo odumire, na žalost brže u sustavu proizvodnje, znači aktivnosti proizvodnih kapaciteta po stopi od 7%, a populacijski po stopi od 4%. To je strašno i ako to ne zaustavimo svejedno će biti da li ćemo u Europsku uniju 2008. Prema tome, dajmo shvatimo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno o ovoj temi porazgovara, da se promisli i da se usklade stajališta da se stalno ne vrtimo u krug i jedni drugima predbacujemo kako je bilo kad ste bili vi, kako će biti kad bude netko drugi, a istovremeno nitko nije učinio dovoljno, a to je da lokomotiva mora ići naprijed bez obzira tko je u njemu za za volanom. Lokomotiva zvana poljoprivredno-agrarna proizvodnja mora ići naprijed ako želimo sustići ionako već pomalo zakašnjelu poziciju koju imamo, ali ako sad ne učinimo korake vjerujte za koju godinu kad budemo u drugoj poziciji to nećemo naprosto moći. Prema tome, ne želeći dovesti u pitanje ovaj zajam ja ga podržavam, ne želeći dovesti u pitanje da li je to dobar način da stvorimo pravni okvir, dobar je, ja ga podržavam, samo želim upozoriti na ili naša neshvaćanja ili naše neznanje ili naše politikanstvo, uglavnom nedostatak koji stalno svi skupa iskazujemo kad je u pitanju nešto oko čega bismo trebali imati zajednički sadržaj, cilj koji apsolutno mora biti zajednički, ali i metode bismo trebali zajednički osmisliti da one ne djeluju sa dvije lijeve ruke ili dvije desne ruke. Eto u tom smislu je ova moja diskusija. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočan navod vezano za ZERP. ZERP je proglašen kolega Markov, ali se ne primjenjuje na članice Replika, uvaženi zastupnik Lončar. Evo repliciram kolegi Markovu samo da bi dopunio on što on nije rekao. Poljoprivreda je jedno vrlo kompleksno pitanje, kao što sam maloprije rekao ni jedno gospodarstvo svijeta nije stabiliziralo svoj gospodarski sustav dok nije riješilo poljoprivredu. Vi ste maloprije rekli da ćemo ove godine u bruto prihodu sudjelovati, da će turizam sudjelovati sa 19%. Znadete li poljoprivreda što izravno što neizravno koliko sudjeluje u jednomu gospodarstvu? 52%. To je turizam, to je trgovina, to je transport, to je prerađivačka industrija, to je primarna proizvodnja, to je kemijska industrija itd., itd. Poljoprivredu tako treba gledati. U Hrvatskoj što je poljoprivreda? Ona nije samo socijalno i ekonomsko pitanje, ona je i nacionalno pitanje. Mi imademo gotovo u zadnjih 15-tak godina tamo gdje to nisu uspjeli četnici hrvatska agrarna politika je ispraznila naše selo. Dakle, nacionalno pitanje. Mi nemamo više demografski rast koji smo imali prije itd., itd. Zatim, u svijetu kako poljoprivredu treba gledati, a tako i kod nas u Hrvatskoj. Poljoprivreda nigdje u svijetu nije ekonomsko pitanje zbog svojih specifičnosti, nego je ona svugdje političko pitanje. Zašto? Jer upravo i taj novac koji dobivamo iz proračuna dobivamo ga na osnovi politike, a ne ekonomije. Zašto? Zato što je u poljoprivredi vrlo mali obrtaj kapitala. On je godišnje 1,2. Primjerice u nekim gospodarskim granama kao što je transport i turizam kapital se godišnje okrene 20 do 25 puta. Dakle, to su sve ti problemi o kojima mi moramo voditi računa, a temelj hrvatskog gospodarstva bi upravo morala biti proizvodnja hrane, a njezin servis mora biti turizam. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. ja se slažem sa kolegom Lončarom, a u percepciji gledanja kroz ove brojke na ukupnu stvar, ali dajmo mi učinimo ono što možemo i ono što je naša zadaća. Naša zadaća je vrlo jednostavna. Mi danas imamo unatoč smanjenom obijmu poljoprivredne i agrarne proizvodnje u Republici Hrvatskoj činjenicu da je teško doći do tržišta, a posebno da je teško doći do naplaćene naplaćene usluge za onaj svoj proizvod koji ste predali. Zbog čega te najjednostavnije, te sitne korake koje su poznate u 90-tim godinama kada smo imali famozne samoupravne sporazume između proizvođača i potrošača koji su koliko toliko funkcionirali i imali smo drukčije odnose u platnoj bilanci i u poljoprivrednoj proizvodnji i u potrošnji. Prema tome, ti elementi su vrlo jednostavni. Meni nije jasno zašto se ne možemo složiti oko toga da država mora u odnosima, a rekli smo da to nije ekonomska ili nije čisto ekonomska kategorija poljoprivrede zašto ne napravimo taj spoj pa preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne usmjerimo one potrošače koji troše hranu da ih stimuliramo da troše domaću hranu vrlo jednostavnim mjerama. Oni ionako dobivaju kredite HABOR-a koje koriste za uvoz, za kupovinu opreme, za nabavku sirovina i materijala vani. To je gotovo 70% HABOR-ovih kredita ide upravo na uvoznu komponentu. Pa zaboga to je državni novac, pa zašto ne ide na potrošnju i na kupovinu domaće hrvatske materijala, hrane, sirovine, opreme koju imamo. Ne one koju nemamo, nego one koju imamo, a one kojih nemamo strateški treba poticati ako sudjeluju, ako će sudjelovati sutra u potrošnji. To je jednostavno, to učinimo, a ovo drugo ja se sve slažem. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Markov je u svojoj raspravi spominjao sporazume među regijama u susjednoj Italiji. Mislim da je to dobar primjer, ali još pravi primjer koji se dešava na teritoriju Republike Hrvatske potpisan je sporazum između Istarske županije i Vukovarsko-srijemske županije prije par sezona i gdje je upravo akcent dat …/Govornik se ne razumije./… poljoprivrednih proizvoda iz Vukovarsko-srijemske županije na turističko tržište Istarske županije. Pa vjerujem da ovakvi sporazumi trebali bi biti razmotreni i u drugim županijama kako bi naš turizam počivao na domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, a ne na uvoznoj poljoprivredi. Hvala lijepa. Evo ja sam bio pomalo nepravedan kad sam govorio o tome da ne postoji u Hrvatskoj u praksi odnos između potrošača između tržišta bilo ono bilo gdje u hrvatskih proizvođača naravno postoji jer sam sasvim slučajno prilikom boravka u Istri Odbora za turizam, uvjerio se da je tu napravljen jedan iskorak i da su se oni da tako kažem povezali sa onim proizvodnim kapacitetima u Republici Hrvatskoj koji mogu u značajnoj mjeri opskrbljivati njihove potrebe u turizmu ali i uopće na tom prostoru. Prema tome takvi, ali Istra je i Dalmacija i ostali su krajevi imali takvih primjera i prije i oni su na neki način bili u životu. U novim odnosima, ulaskom na tržište pomalo smo se svi skupa zagubili. Mislili smo da će tržište riješiti ono što ono ne može riješiti. Naime, tržište nema socijalni karakter, ono nije pravedno. Ono je suprotno, vrlo je grubo. Tržište je nemilosrdno. Tržište ne može prepoznati ajmo to tako reći "naše i njihove". Za tržište je igra cijena a počesto nažalost ono što ne bi smjelo biti i patvorena roba i loša roba i nekvalitetna roba. I roba zbog koje se mi danas moramo sramiti u turizmu. Mi danas imamo robe koju našim turistima serviramo, koja nije na razini Hrvatske. Prodajemo nešto što ne doprinosi povećanju ugleda turističke Hrvatske, nego se sramotimo. I zbog toga moramo, turisti ne dolaze u Hrvatsku da bi jeli mađarsku hranu, da bi jeli talijanske špagete ili da bi jeli francuske sirove. Ne! Oni dolaze u Hrvatsku da bi se upravo susreli sa nečim čega više nema u njihovoj zemlji. Onoga što je nestalo. Slavonski kulen ne postoji nego u Hrvatskoj. Pršut smo nažalost zanemarili do te mjere da više ne znamo da li smo mi prvi ili uopće ne postojimo u toj djelatnosti. Sir koji imamo prekrasan, koji može biti svjetski proizvod, svjetski brend, pomalo smo zanemarili pa se ismijavamo sa onima koji ga prodaju uz cestu. Prodaju ga uz cestu, zato što ga ne mogu drukčije prodati. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja državni tajnik Dragan Kovačević. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Evo ja ću iskoristiti također par minuta da pokušam dati neke odgovore na ovdje postavljena pitanja u raspravi. Rasprava je uglavnom bila u tom smislu konstruktivna što je ukazala i na jasno niz problema jer i ovaj zajam također dotiče se i mnogih institucija i one zakonodavne uskladbe i onog nadzorno mehanizma dakle koji je nužno uspostaviti da bi dobili na efikasnosti. Ono što je važno da smo svi zajedno konstatirali da sredstva koja se dobivaju ovim zajmom su povoljna. Ono što mi smatramo i držimo da će se da ovaj kredit nije zaduženje u pravom smislu riječi nego je ono ulaganje u razvoj, ono je ulaganje u one institute i institucije koje bi trebale povećati efikasnost, koje bi trebale povećati nadzor i koje bi onda to trebale kao povratnu reakciju vratiti i u državni državni proračun. Naime, mislim da se tu svi slažemo da uspostava Agencije za plaćanje i unutar nje SAPARD agencije, da je to itekako važan mehanizam u provedbi poljoprivredne politike i da se zapravo veliki dio tih sredstava odnosi upravo na njega. Naime, ono što nam govore iskustva i to smo dobili iz prve ruke informaciju iz Slovenije iz njihove agencije za plaćanje. Oni kad su uspostavili agenciju onda su došli do podatka, do brojke da 60% poticaja se nekorektno isplaćivalo. Dakle 60%. Od tih 60%, 30% je bilo lažnih poticaja, a 30% je bilo loše ispunjene dokumentacije i tih zahtjeva itd. I sad uzmimo tu činjenicu, dakle uspostaviti Agenciju za plaćanje, uspostaviti i jak sustav, uspostaviti nadzor tih poticaja uz pomoć primjene iz tehnologije, itd., koliki značaj za nas ima. I ako samo hipotetski stavimo da 2 milijarde kuna se izdvaja za poticaje od toga znači negdje oko 600 milijuna kuna je mogli bi hipotetski reći ako uzmemo primjer Slovenije u sivoj zoni. Prema tome, upravo uspostava ovih mehanizama, usvajanje te zakonodavne regulative koja je u Europskoj uniji pomoći pomoći će nam da nadziremo te poticaje i da spriječimo sivu ekonomiju a to bi završnici trebalo rezultirati i većim prihodima u državnom proračunu odnosno ostajanje više sredstava za kvalitetniji raspored raspored ovih potpora. Dakle da oni ne budu više toliko u ovom proizvodnom djelu nego upravo da se da akcenat na ovaj ruralni razvoj pa i ovo što ste gospodine Markov govorili vezano za autohtone proizvode. vam tu samo želim kazati da Francuska i Italija imaju oko 150 zaštićenih proizvoda sa oznakama zaštite geografskog porijekla, sa oznakama zaštite izvornosti, sa oznakama tradicije. I nije u redu teza da se kaže da su te zemlje, da to žele napustiti ili su napustile. Dapače, ogromni napori i ogromna regulativa i sredstva su upravo vezana da bi se ti proizvodi zaštitili ali da bi i u tom smislu onda postali brend dostupni na cijelom tržištu, da imaju dobru kvalitetu i da imaju dobre proizvodne kapacitete, jer mi ne možemo sezonskom proizvodnjom kulena pokriti niti dva, tri veća hotela ili restorana. Dakle, smisao je u tome da se pokrene cijela infrastruktura, dakle od udruživanja proizvođača, od povećanja kapaciteta i ovog zajedničkog jel' da nadzora kvaliteta i od proizvođača i od države. Isto tako kada kažemo ulagat ćemo u inspekcije, ova sredstva ulagat ćemo fitosanitarne, veterinarske. Mi smo u ovih zadnjih mjeseci proveli nekoliko nadzora i to organiziranih nadzora i od ne znam uzmimo 170, 180 registriranih klaonica već je negdje oko 40.-tak zatvoreno, nekoliko veterinara je izgubilo ovlasti, licence itd. Isto tako u 7 mjeseci ove godine povećano je legalno klanje za 40%. I to su oni podaci koji govore koliko još moramo napora, koliko moramo iskustava iz zakonodavstva iz Europske unije usvojiti i to su ti standardi koji nama trebaju. Dakle, ne samo radi prepisivanja zakona i radi nekakve pomodnosti, trendova, nego doista da to uključimo u sustav, da naučimo od njih kako su te situacije, uvijek je siva ekonomija povezana sa nekakvim vrstama prijevare, dakle kako su to riješili da bi ušli u trag i takvim igračima na tržištu. Sljedeća stvar koja je bila, vezana je za angažman konzultanata. Gledajte. Ovih 4 milijuna eura koje dobivamo darovnicom od nizozemske Vlade, ni jednom jedinom riječju nije napisano čiji konzultanti, dakle da moraju biti nizozemski, britanski, ne znam njemački itd., nego su konzultanti koje ćemo mi birati vezano za područja i potrebe za koje su nam potrebni. Što se tiče angažiranja hrvatske pameti. Mislim da se tu svi slažemo i ja ću vam samo spomenuti da smo u screeningu, dakle kojeg smo imali za područje poljoprivrede i koje se smatra jednim od najuspješnijih screeninga, da smo tu angažirali više od stotinu naših sveučilišnih profesora znanstvenika, stručnjaka iz instituta, iz fakulteta i da je ukupna ekipa koja je radila na screeningu broji 350 ljudi, obuhvaćeno od raznih udruga, proizvođača, gospodarskih, obrtničkih komora itd. ali i sa naših znanstvenih institucija i sveučilišta. Isto tako, ministarstvo provodi nekoliko programa od Vijeća za istraživanje u poljoprivredu, Ministarstva znanosti i tehnologijske projekte i također u Ministarstvu poljoprivrede marketinšku pripremu gdje uključujemo naše znanstvenike. Međutim, moramo svi skupa biti svjesni da koliko god ih uključujemo da još uvijek toga nema dovoljno. I drugo ono što nema, nema iskustava. Dakle, mi moramo preko tih konzultanata doći do tih iskustava iz tih zemalja koje su ustrojile takve sustave jer nemamo vremena pet godina se obučavati, učiti i snimati nego već sutra primjenjivati, uvoditi i involvirati. Prema tome, nama ti stručnjaci trebaju danas. A kažem, maksimalno angažiramo koliko je god moguće naših sveučilišnih profesora, mojih kolega itd. Ovo što je gospodin Kolar govorio dakle vezano za to zakonodavstvo prihvatiti. Dakle, mi nemamo tu izbora, mi moramo imati kompatibilan sustav jer uzmimo samo ovaj segment poticaja ukoliko nemamo sve ove institucije od Agencije za plaćanje itd. mi nećemo jednostavno moći participirati u sredstvima Europske unije. Ako nemamo osnovanu SAPARD agenciju, ako je nismo akreditirali po njihovim pravilima ne možemo povući sredstva iz europskih fondova. Prema tome, sve je to povezano. Mi ne možemo sa zadrškom ići u te stvari nego jednostavno kao takve ih primjenjivati, uvoditi i dakle boriti se za svoju poziciju u tome okružju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Dorić. koji su ovaj zajam nazvali zajmom za kupovinu pameti i postavili su pitanje da li se taj novac može pametnije iskoristiti. Ja bih želio stati u obranu Hrvatskoj trebaju definitivno tri stvari. Hrvatskoj treba više pameti, Hrvatskoj treba europska, naime legislativa Europske unije i to nam što prije treba ta legislativa. I što je najvažnije treba nam što brža implementacija europske legislative. Ja bih samo želio upozoriti kolege da ako ste pažljivo pratili sve zakonske prijedloge sa oznakom P.Z.E. onda ste vidjeli kako izgledaju ti zakonski prijedlozi. Najčešće izgledaju tako da imamo naslov i onda imamo listu obećanja da ćemo kroz pravilnike riješiti sve ostalo. Zadnjih trideset i devet zakona 440 obećanih pravilnika. Dakle, očito nam nedostaje znanja da bi mi mogli ugraditi to znanje promptno u naše zakonodavstvo. Ja ću samo navesti jedan primjer kojim želim poduprijeti ovo što govorim. Ja sam prije sedam, osam dana sudjelovao u Rijeci u onoj akciji Hrvatske gospodarske komore "Kupujmo hrvatsko!". Stavio sam kapu, obukao majicu i prodavao te proizvode, i usput razgovarao sa ljudima. To su bili uglavnom poljoprivredni proizvodi. Tu je bilo maslinovo ulje, tu je bilo meda, tu je bilo rakije, tu je bilo svega i svačega. I sada pitam te vrijedne ljude koji su recimo na maslinovom ulju staviti etiketu "extra djevičansko ulje", dakle najviša kategorija. Pitam vas da li ste vi napravili i da li vam je netko pomogao da analizirate malo to ulje da li ono stvarno spada u tu kategoriju. Da li vi znate da po propisima Europske unije ono mora onda imati ne više od 0,8% slobodnih masnih kiselina da biste ga mogli staviti u tu kategoriju. Kaže, mi to ne znamo. Dakle, oni ne znaju ali je to extra djevičanstvo. Gospodarska komora to organiziraju, tamo se vrzmaju ljudi koji su zaduženi za gospodarski razvoj pa i poljoprivredu iz grada, iz županije, iz ministarstva a ti su odgovorni ljudi za analitiku tog sadržaja da pomognu tim ljudima, da im kažu koji su to standardi koje treba sutra ispuniti da bi oni mogli i izaći iz hrvatskih granica i plasirati taj med, plasirati to ulje, plasirati taj proizvod i u Europu. Dakle, oni to ne znaju, oni nemaju pomoći a pomoć po meni treba stići barem u dva oblika, jedno u kadrovskom usavršavanju i drugo u financijskoj potpori točno da eliminiramo one nedostatke tih proizvoda, da ih dotjeramo, da ih dovedemo do razine kvalitete da stvarno mogu i smiju ići pod tim nazivom na naše i na europsko tržište. Prema tome, pozivam sve koji tim ljudima ne pomažu i savjetom i financijski i na sve ostale načine da uistinu dostignemo te norme, te kriterije Europske unije jer ćemo sutra isključivo po njima se ravnati na tržištu. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Lončar. Evo, javljam se za ovu repliku kako bi podržao kolegu Dorića i još rekao neke stvari koje on vjerojatno je propustio ili možda o njima nije obaviješten. Jesam i da dolazi znanje i neka bude konkurencija našem znanju jer znanja nikada dosta. Jesam za struku ali jesam i za novac. Vidite, Hrvatska je u ovome trenutku dužna oko 27 milijardi eura. Veliki dug, ali ja sam po tom pitanju optimist. Ali ja bih htio kada bi se ja pitao da 50 milijardi eura dođe u hrvatsku poljoprivredu jer vjerujte mi na riječ nešto o tome znamo vrlo brzo. Kad kažem vrlo brzo u poljoprivredi ne ide preko noći ali za pet do deset godina to bi se vratilo. A sad ću vam reći i na kom primjeru. Danas u svijetu je popularno govoriti o tzv. zdravoj hrani. Kažem tzv. jer hrana ne može biti zdrava i nezdrava, hrana je hrana. Ali govorimo o ekološkoj poljoprivredi. Vidite kolega Doriću, vi ste sada spomenuli Europu. Ja sam bio desetak puta po toj Europi, radio sam nekoliko dokumentarnih filmova dok sam bio još na televiziji. Vidite, Hrvatska je ekološki čista kao novorođenče a ta Europa koja nama nameće nekakva pravila igre, evo vam primjer Nizozemske. U Nizozemskoj u stakleničkoj proizvodnji a to znademo još iz biologije iz osnovne škole proizvodnja je vrlo diskutabilna, da to ne objašnjavam, kod njih ima rezidua, dakle onoga što ostane od kemije 126 kilograma po hektaru, na otvorenome ima 12 kilograma. A znadete li koliko je u Hrvatskoj? 1,6 kilograma. Po pravilima FAO-a dopušteno je 6 Imamo mi, možemo proizvesti i med i extra djevičanstvo ulje itd. Naravno da unutra treba uvesti pravila igre da se ne bi događalo ono što se događa, ali vjerujte mi na riječ o tome nešto znam, Europa i ekološka proizvodnja to su samo puste priče. Hrvatska je ekološki čista kao novorođenče. Miljenko (HNS)** Ne znam kako ste me replicirali u području o kome uopće nisam govorio. Točka se zove: usklađivanje poljoprivrednog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Ja sam i o tome govorio, kod toga ostajem i neću vam odgovoriti. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki